Poštovane kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice sa točkom dnevnog reda: 4. Konačni prijedlog Zakona o morskom ribarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 142. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172., 204., 206., Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen otpremom u Saboru,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 Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio i Odbor za zakonodavstvo. Molio bi predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloženje. Uvažena državna tajnica Ministarstva poljoprivrede gospođa Marija Vučković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani saborski zastupnici, prijedlogom Zakona o morskom ribarstvu, stvara se opći zakonodavni okvir u području morskog ribarstva, s ciljem izravne primjedbe relevantnih uredbi EU. Glavni cilj donošenja novog Zakona o morskom ribarstvu je postavljenje pravnog okvira za provedbu reformirane zajedničke ribarstvene politike EU, unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog ribarstva, osiguranje njegove održivosti u socijalno gospodarskom smislu i osiguranje odgovornog upravljanja prirodnim bogatstvima mora. Zajednička ribarstvena politika reformirana je 2013. godine, te su tada unesene promjene u pravila vezana za gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora. Novonastale promjene odnose se na usklađivanje s novim režimom kontrole koji uključuje uvođenje teških prekršaja, obvezu iskrcaja, uspostavu sustava vaganja, upravljanje ribolovnim kapacitetom i organizaciju zajedničkog tržišta. Zakonom se na nacionalnoj razini utvrđuju ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja i zaštita obnovljivih prirodnih bogatstava mora, načini i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s istima, upravljanje ribarskom flotom, nadležna tijela za provedbu potpora u ribarstvu i za uređenje tržišta, nadležna tijela i način provođenje inspekcije, te druga bitna pitanja za morsko ribarstvo. Zakon također postavlja okviru za uspješnu provedbu operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH, u razdoblju 2014. do 2020. godine, za donošenje godišnjih planova prikupljanja podataka, godišnjih planova upravljanja ribolovom, koji jesu značajni mehanizmi koje RH mora usvojiti i provoditi u okviru zajedničke ribarstvene politike EU u skladu s Uredbom 1380 o zajedničkoj ribarstvenoj politici iz 2013. godine. U svrhu zaštite biološki bogatstva mora, zakon sadrži okvir za donošenje niza tehničkih mjera u svrhu regulacije ribolova, kao i u svrhu zaštite pojedinih područja ribolovnog mora i posebnih staništa. Propisuje uvijete poribljavanja, te uvodi mjere kojima sprječavanja onečišćenje mora i ugroze bioloških resursa mora. U dijelu naknada za ribolov, uzimajući u obzir da prirodna bogatstva mora spadaju u nacionalni resurs, zakon uvodi mogućnost raspolaganja dopuštenom količinom ulova po plovilu koja jednokratno ne može biti duža od 10 godina. Zakon uređuje kategorije ribolova, gospodarski ribolov, mali obalni ribolov, sportski i rekreacijski ribolov, ribolov za znanstvene svrhe, ribolovni turizam i ribolov za potrebe akvarija. U vezi s obavljanjem gospodarskog ribolova, zakon propisuje uvijete za obavljanje gospodarskog ribolova, uvijete i načine izdavanja, te sadržaje, povlastice za obavljanje za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, pohranjivanje povlastice i načina oduzimanja povlastice, povlastice u državnom vlasništvu, slučajeve prestanke važenja povlastice, uvijete za stjecanje statusa stručno osposobljene osobe za obavljanje gospodarskog ribolova i dozvoljene ribolovne alate u gospodarskom ribolovu. U dijelu koji se odnosi na obavljanje malog obalnog ribolova, zakon propisuje uvijete i način obavljanje malog obalnog ribolova, maksimalnu dozvoljenu količinu ulova, uvijete i način stavljanja ulovljene ribe na tržišta, dozvoljene ribolovne alate, način izdavanja povlastica, način oduzimanja povlastica, način ukidanja povlastica, slučajeve prestanke važenja i uvijete za stjecanje statusa stručno osposobljene osobe za obavljanje malog obalnog ribolova. Zakon propisuje način obavljanja športskog i rekreacijskog ribolova, maksimalnu količinu ulova koja se može ostvariti i alate koje je dopušteno upotrebljavati kroz ovu kategoriju, te vrte obrasce i način izdavanja dozvolom. Zakonom se uvode kategorije posebnih dozvola, koji su dosadašnjih zakonodavnim okvirom bile uključene u osnovnu dozvolu. Nadalje, Nadalje, zakon prenosi odredbe važećeg Zakona o morskom ribarstvu, kojima se regulira ribolovni turizam kao gospodarska kategorija, način obavljanja i uvijete i način izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam U dijelu koji se odnosi na upravljanje ribarskom flotom, uvode se promjene koje se odnose na raspolaganje kapacitetima. Ovo je značajna novina u odnosu na postojeći pravni okvir, a koja ima za cilj iskorištavanje kapaciteta do maksimalne dopuštene granice kapaciteta Ribarske flote RH u skladu sa odredbama zajedničke ribarstvene politike. Zakon također propisuje način vođenja evidencija u ulovu, iskrcaju i skladištenju ribe, te način obavljanja istog. Propisuje oblik, način vođenja i dostavu evidencije pri čemu donosi promjene u uvjetima obavljanja prve prodaje ribe i drugih morskih organizama, te je u obvezama prilikom prijevoza i vaganja proizvoda ribarstva što pozitivno utječe na utvrđivanje sljedivosti i na zaštitu potrošača. Zakon prenosi odredbe važećeg zakona kojima se propisuje inspekcijski nadzor nad provedbom svih odredbi, uvjeti koje inspektori moraju zadovoljiti dokazivanje njihovog službenog svojstva, ovlasti, prava i obveze te prava i obveze osoba podvrgnutih inspekcijskom nadzoru. U dijelu kaznenih odredbi s ciljem usklađivanja s europskom regulativom na nacionalnoj razini ovim se prijedlogom zakona uvodi pojam teški prekršaja, navode se prekršaji koji se u smislu ovoga zakona smatraju teškima te razrađuje primjena kriterija za utvrđivanje teških prekršaja ovisno o vrsti prekršaja i ovisno o broju ponavljanja takvih prekršaja. Radi se o značajnim novinama u odnosu na postojeći pravni okvir. Također predlažemo donošenje ovog zakona po hitnom postupku zato što njegovim usvajanjem otklanjamo pokrenuti EU pilot EU pilot koji se odnosi na nepostojanje sustava kaznenih bodova, što je ex ante uvjet za nastavak korištenja operativnog programa za ribarstvo i pomorstvo RH u razdoblju 2014.-2020. Osim otvorenog EU pilota kojim se RH upozorava na nepostojanje sustava kaznenih bodova, dodatan razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je i otvorena povreda a u svrhu uspostave sustava rekreacijskih dozvola u skladu sa zakonodavstvom EU, točnije Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu, a i Ugovor o funkcioniranju EU. Odbor za zakonodavstvo je podnio amandmane na članke 3., 5., 87. i 88. zakona koje se odnose na ispravak nomotehničkog izričaja i brisanje suvišnih odredbi u zakonu, te predlagatelj takve amandmane prihvaća. Hvala vam lijepa. kolega odustaje. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku na izlaganje, uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Evo govorimo o Zakonu o ribarstvu i činjenica je da je ovo samo prilagođavanje sa direktivama EU i pri ulasku u EU, činjenica da naši ribari apsolutno ne mogu ništa prema talijanskim ribarskim flotama kojima je dozvoljeno da rade šta hoće, da love našu ribu i poslije naravno da prodaju na našem tržištu i naravno da je se tim pretpristupnim pregovorima i europskim direktivama tada jednoglasno ovdje prihvaćeno u ovome Parlamentu, pogodovalo talijanskim flotama koje nas zagađuju, talijanske flote koje love ribu, koje uništavaju i floru i faunu jer to su ogromni brodovi i tankeri koji uništavaju i podmorje i našu ribu. Prema tome, svi ovi zakoni su bili na štetu naših ribara i vidimo od kada smo ušli u EU da naše ribarske flote doslovno ne postoje, niti je omogućeno da funkcioniraju bar donekle jednakopravno sa stranim flotama koje rade šta hoće. I ne samo to, nego ZERP omogućuje ovaj sadašnji, mi moramo pod hitno donijeti isključivi gospodarski pojas da zaštitimo podmorje i našu floru i faunu, a i Ribarski fond jel nam Talijani uništavaju šta god stignu. Ja sam često s našim ribarima i znam o čemu pričam i u kojem se položaju nalaze. Isključivo zakone inspekcije primjenjuju našim ribarima, naša policija i naša inspekcija apsolutno Talijanima ne mogu ništa. I tu ribu u našem Jadranu ti Talijani prodaju u turističkoj sezoni i zarađuju ogroman novac na štetu naših ribara, našega naroda. To je naše i to je bilo sluganski pogodovanje pri ulasku u EU Talijanima i ostalim stranim flotama i mi moramo proglasiti isključivi gospodarski pojas da bi zaštitila naše fondove i naše ribare. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Miri Bulju. Odgovor na repliku uvažena državna tajnica gospođa Marija Vučković. Izvolite. Hvala lijepa. Evo, poštovani zastupniče gospodine Bulj drago mi je obavijestiti vas da smo konačno nakon višemjesečnih bilateralnih razgovora i pregovora uspjeli postići prvi trogodišnji sporazum s talijanskom stranom o zaštiti Jabučke kotline. Taj sporazum je potvrđen pravilnicima i na talijanskoj i na hrvatskoj strani prije desetak dana. Također hrvatski inspektori su i istovremeno i europski inspektori licencirani su i oni kontroliraju zaštićeni ekološko-ribolovni pojas. Za Hrvatsku vrijede pravila kakva vrijede za sve države članice EU. Naše ribarske inspekcije kontroliraju unutarnje vode, teritorijalno more, zaštićeni ekološko-ribarski pojas, a također putem operativnog Programa za pomorstvo i ribarstvo u ovaj segment u inspekcije kontrole i nadzoru, automatizaciju bespilotne letjelice u obuku inspektora u stjecanje međunarodnih certifikata itd. bit će uloženo 37 milijuna eura. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj državnoj tajnici. Sljedeća replika uvažena kolegica Ines Strenja-Linić. Izvolite. nije uključena./… stalno upozoravaju ribari sjevernog Jadrana, to je je praktički zabrana izlova sitne plave ribe za cijeli Kvarner i za cijeli Kvarner i za najveći dio Istre, i da dolazim o u situaciju da Talijani koji nemaju lovostaja, love našu ribu, love našu ribu u Piranskom zaljevu i onda je cijelom za vrijeme našeg lovostaja prodaju nama i onda kupujemo tu plavu ribu. Srdela je bila hraniteljica stoljećima i našim građanima kao najjeftinija hrana i stanovnicima Hrvatske uz more, ali isto tako ribarima koji su od toga koji i mislimo da apsolutno treba razmotriti karte, karte, dozvole ribarenja jer je nepravedno kompletno zatvoreno cijelo područje sjevernog Jadrana za izlov sitne ribe. znate da se iza Dugog otoka mrijesti srdela i vjerojatno bez obzira, još uvijek se gleda kamo ona odlazi, ali s obzirom da se nismo jasno postavili i nemamo ZERP i nadam se da će bez obzira što je MOST izišao, gospodin Plenković imati snage da krene i da se vratimo na pitanje ZERP-a. Mi smo praktički inkubator za Talijane i talijanske ribarice noću kad se gleda, praktički, preplavljen je Jadran sa njihovim svjetlima a naši ribari ne mogu loviti ribu, mi smo za njih samo inkubator. Mislim da se tu trebate aktivnije postaviti, jer je ove kvote što se uspjeli na neki način zaustaviti jer ono što ste, što je bilo predviđeno, 60000 60000 tona inćuna i srdela za nekoliko zemalja, to je samo ono koliko mi možemo uloviti u našem Jadranskom moru, ali bez Talijana. Tako da puno aktivnije i ove 3 godine su vam zapravo samo jedan period za vrijeme kojeg se moramo aktivnije postaviti prema cijeloj toj priči, a drugo apel ribara sa sjevernog Jadrana je stalno prisutan, dakle te karte moraju biti i malo ravnomjernije raspoređene, a ne samo da budu područja u području srednjeg Jadrana. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ines Strenja—Linić. Odgovor uvažena državna tajnica Marija Vučković. Izvolite. **Vučković, Poštovana zastupnice Strenja-Linić, Uprava za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede je započela s inicijativom zabrane talijanskim ribarima ulova ribe u sjevernoj zoni ZERP-a. Također, želim reći što se tiče zabranjenih zona ograničenja ribolovnih napora i sličnih pitanja, njih određuju prije svega znanstvene studije koje se rade svako nekoliko godina. Također mi uzorkujemo iz svake zone ribolova, kako bi smo odredili koja se riba lovi, koja je veličina, koliko su ugroženi riblji stokovi, radi li se o prvim i drugim generacijama i još uvijek se zalažemo za ograničenje ribolovnog napora u smislu prostorno vremenskog ograničenja, a protiv smo uvođenja kvote za malu plavu ribu na Jadranu, koja prema tekućim, koja prema posljednjim znanstvenim studijama i nekim podacima međunarodnih organizacija a isto tako i nadležne direkcije uprave EU-a je vrlo ugroženo, radi se o vrlo ugroženim stokovima. opasnosti od uvođenja kvote i to po vrstama male plave ribe za Hrvatsku, ona jest otklonjena naporima Ministarstva poljoprivrede za ovu godinu, no EU nije odustajala od njezine višegodišnje primjene. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici državnoj tajnici Mariji Vučković. Žele li možda izvjestitelji Odbora za zakonodavstvo ili Odbora za poljoprivredu uzeti riječ? Izvolite, uvaženi kolega Domagoj Hajduković, potpredsjednik Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, uvažena državna tajnica sa suradnicima, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravljao je na 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2017. godine Prijedlog Zakona o morskom ribarstvu s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 04. svibnja ove godine. Odbor za poljoprivredu je sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskog sabora proveo raspravu o navedenom prijedlogu zakona kao matičnom radno tijelo. Uvodno obrazloženje iznijela je predstavnica Ministarstva poljoprivrede istaknuvši kako se ovim zakonom, zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU-a. Zakonom će se omogućiti odgovorno iskorištavanje i upravljanje ribolovnim kapacitetom sukladno aktualnom stanju obnovljivih bogatstava mora i omogućuje se provedba kontrole i nadzora u skladu s propisima EU-a. Uz navedeno, cilj donošenja zakona je doprinos opstojnosti i razvoju obalnih i otočnih zajednica. Zakonom se uređuju područja obavljanja gospodarskog ribolova, malog obalnog ribolova, športskog i rekreacijskog ribolova. Na nacionalnoj razini utvrđuju se ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanja podataka i njihovog raspolaganja upravljanja ribarskom flotom, nadležna tijela za provedbu potpore u ribarstvu, uređenje tržišta i pitanja važna za morsko ribarstvo. Uvode se promjene kod upravljanja ribarskom flotom u dijelu koji se odnosi na raspolaganje kapacitetom kojemu je cilj iskorištavanje kapaciteta do maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote RH u skladu s odredbama zajedničke ribarstvene politike. U raspravi je predsjednica predlagatelja istaknula kako zakon utvrđuje potrebu prepoznavanja korištenja tradicijskih ribolovnih alata, te kako će se provedbenim pravilnicima isto pitanje regulirati. Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu je jednoglasno sa 9 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o morskom ribarstvu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom potpredsjedniku Odbora za poljoprivredu gospodinu Domagoju Hajdukoviću. Otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi kolega Ante Sanader. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo Zakon o morskom ribarstvu je svakako važan zakon za sve one koji na moru i od mora žive i cijela povijest ljudskog roda i svi oni koji žive uz more je bila vezana upravo za to, za ribarstvo, preživljavanje kao jednom važnom gospodarskom granom koja je pomogla za preživljavanje stanovništva koji su živjeli uz more. Tako da ovaj zakon i svi zakoni koji se tiču ove problematike su važni za ljude koji žive na moru i uz more. Riba je bila hraniteljica priobalja, srdela je bila hraniteljica stanovništva, morskog stanovništva tako da je svako donošenje zakona važno za te stanovnike. Tradicija ribarstva je znači prisutna koliko je prisutno i život uz more i iz iskustveno nasljedno se učilo, ribarilo i živjelo od mora. Cijeli jedan period praktično stotinjak godina zadnjih, a i prije tog je bilo neuređenost u zakonodavstvu, ribarstvu i mi koji smo malo stariji prisjećamo se prije stvaranja Hrvatske države da se ribarilo praktično bez nekog velikog zakonodavnog okvira, odnosno bili su vrlo labavi zakoni. Tako da svako uvođenje novih zakonodavnih aktivnosti dira tzv. stečena prava, a stečena prava uvijek su problematična kad se nešto uređuje zakonom. I sigurno da u tom smislu kroz donošenje zakona u cijelim proteklim periodima bilo je primjedbi. Iako je ribarski posao kaže se da su u ribara mokre gaće, znači krvav je život ribara, teška je zarada. Ali mi moramo bit svjesni da su mnogi ljudi živjeli od ribarstva i da i ovo zakonodavstvo i sve ovo što uvodimo i sa ovim izmjenama i dopunama zakona, odnosno ovim zakonom se tiče mnogih stanovnika priobalja. Tako da mi moramo naći načina uz to što sve reguliramo, moramo naći načina i kako pomoći našim ribarima i da budu konkurentni, ravnopravni u utakmici u kojoj jesmo po ovom novom zakonodavstvu. Sigurno da tu treba posvetit pažnju i naći načina kako i kroz europske fondove, možda ne ovo ministarstvo ali i ovo ministarstvo i Ministarstvo regionalnog razvoja moraju naći načina kako pomoći našim ribarima. I svi oni koji se bave ribarstvom pomoći im za natjecanje na europske fondove i pisati europske projekte i radit na tim europskim projektima. Ovaj zakon je, znači usklađenje sa EU, pa u tom smislu su neke stvari već zadane. Ali svakako važno je da ovim zakonom ribarstvo dobiva stratešku važnost u gospodarstvu RH i da to da to treba uvažavati i da ta činjenica treba pomoći našim ribarima. Znači uz sve ovo utvrđuju se i ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja, zaštita obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka, postupanje sa istim, upravljanje ribarskom flotom i nadležna tijela za provedbu potpore u ribarstvu i uređenje tržišta su vrlo važna pitanja za razvoj ribarstva. ovdje je važno da zakon postavlja okvire za donošenje operativnog programa bez kojeg ne bi bilo mogućnosti natjecanje na kvalitetna sredstva EU zato pozdravljam i donošenje ovog zakona i sve vas koji ste radili na donošenju ovog zakona. U zakonu je nekoliko važnih područja ali sigurno je važno i ovo propisano obavljanje športskog rekreacijskog ribolova kao i ove maksimalne količine ulova koji se može ostvariti, alate koji su dopušteni za ove kategorije ribolova. Kategorija negospodarskog ribolova zakon prenosi odredbe važećeg Zakona o morskom ribarstvu kojim je uređeno obavljanje ribolova u znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija. Vrlo važno je i to da se znanstveno-nastavnim aktivnostima da važnost i da je kroz ovaj zakon i taj dio riješen. Također ovdje je važno i reguliranje ribolovnog turizma kao važne grane koja će sigurno mnogima dati i izvor prihoda kao gospodarske kategorije i način izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam. U zakonu koji se odnosi na upravljanje ribarskom flotom važne su ove promjene koje se odnose na raspolaganje kapacitetima, znači stručno se pristupa ovom problemu i novine značajne u odnosu na postojeći pravni okvir a kojima je normalno cilj iskorištavanje kapaciteta idu do maksimalno dopuštenih granica kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske. Znači i to se definira ovim načinom, a propisuje se i način vođenja evidencije o ulovu, iskrcaj u skladištenju ribe, te način obavljanja istog. Propisuju se uvjeti i oblici načina vođenja i dostave evidencije pri čemu se donose promjene o uvjetima obavljanja prve prodaje ribe. Znači kompletna evidencija i vođenje cijelog procesa od hvatanja do regulacije ulova, iskrcaja, skladištenja je regulirano ovim zakonom. Vrlo važno je da se propisuje i inspekcijski nadzor i da je provedba svih odredbi, uvjeta koje inspektori moraju zadovoljiti njihova službena svojstva i ovlasti, prava i obveze kao i prava i obveze podvrgnute inspekcijskom nadzoru. Znači, ovo su sve značajne novine u odnosu na postojeći pravni okvir i sigurno predstavljaju jednu od ključnih obveza RH kao članice EU. U samom zakonu ako pogledamo neke članke zakona je sve ovo regulirano. Ja nisam stručnjak za jezik, ali nije mi jasno ovaj naziv povlastica. Nekako ispada da je netko nešto povlašten, a to su u stvari dozvole koliko ja razumijem bit duha zakona, pa možda malo grubo zvuči to povlastica. Jer kad čuje da je povlastica ispada da su ribari nešto posebno povlašteni. Možda je to u okviru stručne terminologije za koju ja nisam stručnjak, pa se ograđujem. Ali nekako mi loše zvuči ovo kad dajemo cijeli niz ovdje članaka, a kaže se da se odnose na povlastice. Vrlo važno je i evo to čestitam i izrađivaču zakona, da pri donošenju pravilnika koji su još važniji od samog zakona potrebno je, stavili ste obvezu da ministarstvo mora pribaviti i znanstveno i stručno mišljenje svih pravnih osoba registrirane za poslove istraživanja mora. A posebno je važno da ste predvidjeli u samom zakonu ono čemu se stalno teži, što stalno tražimo kod svih zakona da i sve strukovne udruge i udruženja ribara i komora te ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i udruga i udruge i udruženja za zaštitu prirode. Znači svi relevantni faktori koji imaju interes i koji su zainteresirani za ovo područje da prije donošenja pravilnika jer često donesemo zakone a onda se podzakonskim aktima, odnosno pravilnicima, sve to regulira na jedan drugi način, gdje ni Sabor ovaj, a ni javnost možda nemaju tolikog utjecaja, tako da je evo to vrlo važno, da ste u članku 12. to spomenuli i to pozdravljam kao jednu dobru stvar koja je napravljena u ovom zakonu. Također, kod stručnog osposobljavanja za obavljanje gospodarskog ribolova, navedene su ovdje osnovne stvari, samo me malo, nisam razumio, ovo kod samog stručnog osposobljavanja, kažete da se stručna osposobljenost dokazuje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova, a onda u stavku 2 tog članka 21. uvjerenje za gospodarski ribolov izdat će se osobi koja je položila ispit prema programu, programu koji će jasno se definirat po zakonskim aktom ili je položila kolegij koji uključuje područje ribolova za 5, 6 i 7 stupanj obrazovanja. Sad ne znam je li to stupanj obrazovanja inače visoka stručna sprema, znači neka visoka, viša stručna sprema, što bi značilo da stavljamo u rang uvjerenje da gospodarski ribolov sa nekim akademskim zvanjima, je li to to ili sam krivo razumio kako ste to ovdje predvidjeli. Mislim da bi, mi jesmo imali kroz cijelu povijest našu jedno iskustveno ribarstvo, znači nasljedno, prenosilo se sa oca na sina, znanja i iskustva i to je bila cijela nauka. Ljudi nisu išli, normalno u neke posebne škole za to, sigurno da to treba popraviti, ali mislim da tu trebamo biti fleksibilni i da to, ta stručna osposobljenost mora biti prihvatljiva da to ljude ne odbaci, da ne moraju zbog eventualno birokracije ili nekakvih stručnih osposobljavanja postanu odustajat od tog posla. Također, u članku 24. želio bih pojašnjenje za ovu povlasticu za mali ribolov, kaže ukida se ako ovlaštenik povlastica za mali ribolov ne dostavlja izvješće o ulovu dulje od 6 mjeseci u kontinuitetu. Mislim da je bilo dobro da se pretvori mali obalni ribolov, ljudi koji se bave malim obalnim ribolovom, vam se pretvaraju u administratore. To nije primarna djelatnost, važna je za ljude i da taj mali obalni ribolov zaživi, ali ne znam je li ovo prestrogo malo da se ovlaštenik povlastica za mali obalni ribolov, ako ne dostavi izvješće 6 mjeseci, da se onda ide rigorozno i prema njemu. Također, uz ono što sam rekao povlastice, tako mi ovdje ne zvuči ni ova riječ kad govorim o posljednjim izdavanjem dozvola za sportski ribolov na moru i rekreacijski ribolov, da se onda koristi termin prodaja. Izdavanje i prodaja dozvola. Ja znam da se plaća ta dozvola, i logično, uvijek se to plaćalo, ali malo mi je to para uši taj naziv i sve vrste dozvola, prodaju se i sad stalno koristimo taj termin prodaju se dozvole se izdaju i prodaju, nekako ispada kao da je to pijaca, a ne dozvola, ali kažem nisam možda u nekoj stručnoj terminologiji to tako ide. I kod članka 34. natjecanja, natjecanje, stavak prvi, kaže natjecanje u športskom ribolovu ne smije se održati bez rješenja o odobrenju uvjetima natjecanja u športskom ribolovu na moru, koje zahtjeva, organizator natjecanja donosi ministarstvo. Dobro poslije ste u slijedećim stavcima rekli da će to natjecanje u športskom ribolovu se organiziraju u skladu sa kalendarom natjecanja koje donosi savez, to je logično, kad se donosi da se planiraju natjecanja, ali tu bi trebalo, vi ste rekli i da ćete prenijet ovlasti na neke druga tijela, ali ne bi bilo logično da ministarstvo izdaje odobrenja za natjecanja ili svako natjecanja osim ovog kalendara. To je logično, ne znam, da ima kalendar natjecanja godišnji, ali sada ako ima neko izvanredno natjecanje, da se ide toliko strogo da ministarstvu treba dostavljati, ovoga, dostavljati ta odobrenja. Evo još jedan put pohvaljujem izrađivača prijedloga Zakona o morskom ribarstvu i ovih par tema, par dilema koje sam imao volio bi čut Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Anti Sanaderu, na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega Sanader, činjenica je da ovaj zakon je u biti samo usklađivanje sa europskim direktivama, kad smo sluganski prodali naše more i dali ga u ruke Talijanima da gospodare našim ribarenjem i da našim ribarenjem i da se u biti naš ribarski fond smanji onoliko koliko njima treba i da ga love onoliko koliko njima treba. Niti se nas šta pita, niti gospođa iz ministarstva i njen tim, tim mogu na ovo utjecat na bilo koji način. Nismo pali onda kad smo ulazili u EU, šta se nije javno govorilo o onome šta će se događati sa hrvatskim ribarima, da će nam ribu, znači loviti Talijani i ostale strane flote, koji će uništavati našu floru, faunu, podzemlje, jer ponavljam, jedna ribarska, gradić talijanski ima jaču flotu nego našu ribari. I oni rade šta hoće. Ovdje treba hrabrosti, ali to se ne smije, pro europski sada premijer, isključivi gospodarski pojas i to je naše more, naša riba, naši ribari i težak, a ne se pozivati na naše ribare, a nemaju ista prava kao talijanski ribari koji pljačkaju našu ribu, a dozvolile su i politike kad smo ulazili u Sabor, kad se jednoglasno u EU ovaj parlament, jednoglasnu dao potporu ulaska u EU, a ne, osvećujući se na probleme nacionalnih interesa naših ribara, naših težaka i naših seljaka. Ovo je samo prepisivanje bilo i naredbe koje je gospođa ovdje sad citirala i govorila, ovo apsolutno nema veze sa izrađivačem zakona. Ovo je naredba EU iz Brisela, to pitajte Plenkovića kad ga vidite, je li ovo naredba ili je ovo direktiva. On je zastupnik proeuropske politike kao u vrijeme Ive Sanadera, kada se gospodarski isključivi pojas donio i onda ga je poništio ovaj Parlament. To je bila sramota i tada se dogodila veleizdaja i protiv interesa naših ribara i nacionalnih interesa, a ovo je isključivo dokument prepisan, usklađen s europskom Direktivnom šta nam zapovjede strani gospodari. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miri Bulju. Odgovor uvaženi kolega Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, ne bi se s vama složio. Ja nisam nikome sluga i neću prihvatiti nikada da sam nekome sluga, a najmanje kako vi to kažete EU. Mi smo EU, mi smo uvijek bili EU i ovaj narod, vi imate pravo, to je vaše pravo da budete protiv, ja nisam glasao kada je bilo ali sada podržavam i smatram da moramo biti dio EU, da mi ne možemo biti zatvoreni, da ne možemo biti izolirani od EU jer bi nas to onda guralo sigurno negdje gdje nismo željeli biti. Zašto smo ratovali da ne budemo tamo, a to je Balkan i neke druge asocijacije, tako da se tu s vama ne bi složio. I bili su pregovori, možemo govoriti da se nešto možda pregovaralo i ako se loše pregovaralo možemo reći što se to loše pregovaralo pa se na to osvrnut. Mi smo danas ravnopravna članica EU i ovo nisu naredbe, to su direktive koje donose i naši članovi i naši zastupnici u Europarlamentu i naši predstavnici u Europskoj komisiji. Ako imamo primjedbi onda ih možemo izraziti preko naših predstavnika u Europskom parlamentu i tražiti tamo promjene nekih zakona za koje eventualno smatramo da nam ne odgovaraju. To šta su talijanske flote jače od naših, ja sam rekao i svom nastupu, mi trebamo tražiti načina kako pomoći našim ribarima, ne deklaratorno vikat mi smo za ribare nego tražiti način da kroz zakonodavstvo, kroz naša ministarstva pomognemo u donošenju europskih fondova, pomoći izvlačenja sredstava iz europskih fondova i sigurno to su naši nacionalni interesi. A te priče veleizdaje i nacionalni interesi to su prazne priče. Mi možemo konkretno, moramo konkretno ovdje razgovarati, konkretne primjere na konkretne zakone i to je naša odgovornost. Mi smo europski zastupnici, mi nismo ljudi iz kafića. Mi moramo ovdje davati konkretne primjedbe na ono što smatramo da nije uredu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sanaderu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Sanader. Bilo je dirljivo slušati ovo vaše izlaganje o zaštiti ribara i kako ponavljate te nekakve lijepe fraze o tome kako mi trebamo učiniti sve da ribare zaštitimo. Ono što je činjenica, ja nisam protiv EU kao moj kolega Bulj, ali sam protiv jednog pristupa koji na prvo mjesto ne stavlja hrvatske interese. Ono što je najveći problem to je zaštita tog ribljeg fonda koji nije na pravi način zaštićen što od talijanske flote, što od raznih drugih ugroza korištenja nekakvih ili možda bi se trebalo ići u smjeru zabrane ribolova u određenim područjima. Kolega Bulj nije bio prisutan na pregovorima između, spomenuo je to isključivo i gospodarski pojas, nije bio prisutan na pregovorima između HDZ-a i MOST-a i najveći prijepor je upravo bio isključivi gospodarski pojas, a najviše se tome protivio sadašnji premijer Andrej Plenković, a podršku zahtjevu MOST-a za proglašenjem isključivo gospodarskog pojasa dao je današnji ministar vanjskih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Ivo Stier. I ti pregovori su bili jako mučni i jako teški zbog stava premijera da mi ne trebamo mi ne trebamo dolaziti u sukob sa susjedima. To je jedna promašena politika, politika u kojoj premijer samo gleda nekakvu svoju buduću poziciju u tijelima Europske komisije, komisije, a ne gleda interese RH. Vlada jest donijela zaključak u kojem će se pokrenuti nekakvi pregovori, ali od toga još uvijek nemamo ništa i mi nećemo biti zastupnici iz kafića nego ćemo ovdje žestoko zahtijevati da se proglasi isključivi gospodarski pojas, a vidjet ćemo onda vas koji tako dirljivo pričate o ribarima hoćete li to podržati. Nećete, nego ćete klimati glavom kao što ste uvijek klimali velikim vođama do sada u HDZ-u.

Rječiti ste bili, imali ste priliku dvije godine skoro, godinu i pol dana mogli ste pokrenuti sve to, nije bilo zapreke, niste to stavili u one svoje uvjete odnosno onih onih sedam uvjeta koje ste imali, mogli ste staviti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Uvažene kolege ja vas zaista molim da ne upadate kolegi Sanaderu u riječ dok on govori jer vama niko nije upadao dozvolite da završi odgovor na vašu repliku. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Znači mogli ste pokrenuti pitanje gospodarskog pojasa kao i sve ono što ste smatrali da nije uredu. Ja sam rekao još jednom, mi smo ravnopravna članica EU imamo svoje predstavnike u u Europskom parlamentu, preko svojih predstavnika, ne znam jeste li ikada kontaktirali s njima, jeste ikada pokrenuli ili interesirali se kako to možete promijeniti odnosno preko svojih predstavnika, naših predstavnika euro zastupnika mogli smo pokrenut promjene bilo koje od zakona koji su u EU ili direktiva i to je put kojim, zato sam vam i rekao gospodinu Bulju prethodniku vašem, a i vama nisam ja vrijeđao nismo mi ovdje u kafiću nego smo mi u Hrvatskom saboru i u Hrvatskom saboru možemo pokrenuti inicijative i zakone. Vaše vrijeđanje premijera komentirat našeg jer to je vaša kultura, a on se sigurno ne bori za interese Europske komisije nego se bori za hrvatske interese i kroz svoj rad u Europskom parlamentu pokazao je i sada kao premijer i dok je bio član zastupnika u EU parlamentu kako se bori za Hrvatsku. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sanaderu na odgovoru. Povreda Poslovnika uvaženi kolega Bulj. Izvolite. uporno vrijeđa saborske zastupnike da … iz kafića. Gospodine Sanader ja sam 18 godina bio hrvatski vojnik, sa 19 godina otišao u Domovinski rat pa vi kažite gdje ste vi bili ako sam iz kafića. Ja sam obični čovjek, a da me vriđate nećete jel inače ste bili non stop sluga i podanik onih koji su vodili ovu državu. Hvala. a nije mislio ni na koga osobno ako ćemo se baviti time tko je koga uvrijedio, ima više elemenata za uvrede u vašim izlaganjima, nego nekih drugih. Tako da ne smatram da je ovo povreda Poslovnika, vi temeljem Poslovnika, kolega Boriću, molim vas, imate pravo na prigovor nadležnom odboru. Nastavljamo dalje. Sljedeća replika uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Sanader, ovi europski zakoni možda kad raspravljamo o EU ne bi bilo zgorega ne samo hrvatskoj javnosti nego i svima ovdje ponoviti što je EU i na što se Hrvatska obavezala ulaskom u EU, pa što je direktiva, kako se donosi, gdje se donosi, što je bijela knjiga, zelena knjiga itd. Mislim da to nekima ne bi škodilo ponoviti. htio sam vama reći na vaše izlaganje nekoliko stvari s kojima se slažem i koje bi htio dopuniti. Dakle kada govorimo o strateškoj važnosti ribarstva za RH, to se apsolutno slažem s vama, međutim bio bi sretniji i imali smo najave iz ministarstva, ja se nadam da će se u tom djelu i nastaviti, u razvoju Strategije razvoja poljoprivrede, između ostalog i razvoja ribarstva. Dakle, bez jednog strateškog dokumenta kojeg bi ona pratila naša zakonodavna inicijativa, mi ovdje možemo raspravljati o strateškoj važnosti ribarstava, ali u kojem je smjeru je želimo ih, možemo i hoćemo razvijati, to je već neka druga stvar. Ono što mene isto brine je uporaba tradicionalnih alata u ribarstvu. Dakle to je već nešto s čim smo imali problema, što možda nismo jasno artikulirali u našim pregovorima u pristup EU-u, i što bi trebalo dodatno podcrtati i naglasiti. Dakle, predlagatelji zakona su nam rekli da će to biti regulirano dodatnim odnosno podzakonskim aktima, neće biti regulirano zakonom, ja bi bio sretniji da mi to unesemo i u zakon, dakle da pokažemo i uniji, ali također i da ozakonimo neke tradicionalne ribarske alate koji su izuzetno bitni baš za ono o čemu smo pričali i što je jedna od poanti ovog zakona, a to je održivost razvoja priobalnih i pogotovo otočnih zajednica jer mnogi naši ribari koriste tradicionalne alate koji nisu nužno prepoznati u EU i to moramo jednostavno popraviti. I naravno što se tiče zaštite ribljeg fonda, o tome možemo pričati što, kako, kada i gdje i koliko, ali u svaki pomak ka zaštiti je pomak unaprijed, ako mene pitate. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdukoviću na replici. Odgovor uvaženi kolega Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, slažem se s vama u dijelu vašeg izlaganja, jasno je da mi imamo svoje specifičnosti i da ako je nešto propušteno u pregovaranjima ili ovdje u zakonskoj regulativi, ako ima nekih specifičnosti onda sigurno možemo to kroz amandmane, kroz evo, razgovoru i sa državnom tajnicom i sa ljudima koji su odgovorni za ribarstvo, to treba istaknuti i takve stvari sigurno ni EU nije protiv toga jer i ono što je bila tema prethodnih replika, mi nismo silom ušli u EU, ušli smo dobrovoljno, mi to podržavamo, želimo biti dio tog društva i zakonodavstvo koje se donosi na razini EU-a je sigurno zakonodavstvo koje teži da se zadovolje sve članice EU. Tako i s našim zakonodavstvom, i ovim zakonom koji trenutno donosimo, za neke detalje sigurno i specifičnosti treba staviti ovaj zakon i tako zaštitit svoje ribare i naći načina kako naša flota može biti konkurentna. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sanaderu na odgovoru. Slijedeći za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Sanader i mi iz HSS-a i ja se slažemo da treba donijeti ovaj zakon upravo zbog onog što ste i vi rekli, da bude alat RH, da pomogne našim ribarima, razvoju ribarstva i otočnom stanovništvu i stanovništvu koje živi u priobalju. Međutim, dojam je a i to ste vi često u odnosima u svom govoru rekli da u donošenju zakona a pogotovo u donošenju pravilnika, podzakonskih akata se nedovoljno komunicira sa domicilnim stanovništvom, sa ribarima, sa njihovim udruženjima, zato sam se i ja za repliku da apeliram na to jer i nama dolaze sa terena prigovori da nisu imali informaciju neki zakoni ili pravilnik o izradi da je kasno kad on bude već objavljen donesen da se onda ponovno ispravlja i donosi. I drugo, što želim istaknuti da su i naši eurozastupnici često izrazili negodovanje što nemaju dovoljno informacija oko stajališta RH oko važnih tema, podsjetio bi samo na donošenje, usklađivanje direktiva EU-a kad je bilo uvođenje nekih novih sorti, sjemenja GMO organizama, da smo imali suzdržan stav, znači to je samo još jedan dokaz da se nedovoljno komunicira, da nemamo čvrst stav i da nam onda prolaze neke stvari koje nisu u interesu građana RH. A evo radujem se i najavljenoj tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu oko slatkovodnog ribarstva i ribnjičarstva jer tu je još veći problem i moramo zaštititi te ljude koji se bave uzgojem slatkovodne ribe, a pogotovo pomoći stanovništvu koje živi uz rijeku Savu, Dravu ili Dunav da im se omogući da mogu također se baviti ribolovom i živjeti od toga. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vlaoviću. Odgovor uvaženi kolega Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vlaović, slažem se s vama, odnosno vi sa mnom vezano za ovo jer sad sam napomenuo, držim da je prevažno da je onaj koji se tiče ovih zakona najviše zbog kojih se donose ovi zakoni i koji će raditi po ovim zakonima da oni moraju, Tu je odgovornost i nas zastupnika, da i mi u kontaktu sa tim ljudima na terenu, sa udrugama, interesnim komorama u ribarstvu, čujemo njihov glas i ovdje u ovom Saboru damo svoj doprinos kroz prijedloge, izmjene i dopune zakona. Isto vrijedi i za naš eu-zastupnike kako ste spomenuli, mi smo odgovorni njih filovati onda našim primjedbama, prijedlozima i da se i u u Europskom parlamentu donose zakone koji će odgovarati nama. Ako mi ne radimo ovdje, ako mi se bavimo deklaratorno i samo pričamo da bi pričali a ne dajemo konkretne primjedbe, prijedloge, našim eu-zastupnicima onda ne možemo očekivati ni da iz Europskog parlamenta dođu prava rješenja. To je kao i mi ovdje, ako mi ne čujemo glas naše baze, onda mi ne možemo dati ni amandman niti možemo razgovarati meritorno o ovom. A još više mi moramo kroz naše odbore jer imamo naše odbore gdje možemo pozvat te predstavnike zainteresirane javnosti, odnosno udruge, komore u ovom slučaju ribara koji nam trebaju dati svoje primjedbe da bi mi što kvalitetnije zakone donosili, da ne bi morali imati stalne izmjene zakona. Evo to je i naša odgovornost i tu se slažem sa vama. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Sanaderu na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Svoju raspravu bih onda počeo upravo sa ovom problematikom koju smo dotakli, a to je problematika europskog zakonodavstva, odnosno našeg utjecaja na istu. Drage kolegice i kolege o tome sam htio raspravljati pod sljedećom točkom. To je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, ali mi na žalost imamo nekih problema u komunikaciji kada pričamo o komunikaciji ovog Visokog doma i Vlade RH. Naime, Naime, naši odnosi su regulirani Zakonom o odnosu Hrvatskog sabora i Vlade RH posebno o donošenju mišljenja koje Vlada RH zastupa na Vijeću ministara, dakle u EU. A naš Dom kao najviše predstavničko tijelo u RH ima pravo ta mišljenja dopunjavati ili mijenjati. Na žalost često zbog sporosti naše naše administracije mi ta mišljenja dobijemo post festum, odnosno nakon što je naša Vlada već ta stajališta, odnosno mišljenja iznijela pred Vijeće ministara. Što se dešava? Četvrtkom je obično sjednica Vlade. Tada Vlada usvaja mišljenje koje će zastupati pred Europskom komisijom. Teoretski to nakon toga mogu raspraviti sva radna tijela pogotovo matična radna tijela, pa čak i plenum Hrvatskog sabora. No, kada mi ta mišljenja dobijemo? U četvrtak ih Vlada izglasa, u ponedjeljak ih dobije Odbor za europske poslove koji onda ovisno kad ih je dobio tijekom dana u utorak ili u srijedu to pošalje matičnim radnim tijelima najčešće već prekasno. Dakle, te neke stvari treba mijenjati. Naravno postoji službeni dio komunikacije koji mora prolaziti kroz urudžbene odjele, kroz Ured predsjednika Sabora itd. No, mislim da bi zbog efikasnosti naših rasprava, zbog efikasnosti onoga što ovaj Dom radi i način na koji može utjecati na naše stavove u EU to trebalo ubrzati. Dakle, neformalno kada Vlada recimo usvaja stav koji će zastupati o poljoprivredi da se onda ostavi Odboru za poljoprivredu koji onda može reagirati. Dakle, kolegice i kolege koje imaju problema u primjedbi sa onime što će naša Vlada zastupati pri Vijeću ministara odnosno EU. No, vratimo se predmetnom zakonu. Dakle, o strateškoj važnosti ribarstva mislim da ne treba previše raspravljati i kolega Sanader je o tome dosta rekao. Gospodarska djelatnost ribarstva, pa ja bih rekao sad ovdje i turistička djelatnost utjecaj na naši turizam i posredno i neposredno, dakle je izuzetno bitna i zbog tradicionalnog načina življenja određenih zajednica na našem primorju i pogotovo otocima, ali i na, dakle gospodarsku djelatnost naših građana naših građana koji žive u tom području. Prema tome, ne bih o tome previše dužio. Ono što bi mi bili sretni kako sam i rekao u svojoj replici je da u dogledno vrijeme pred ovim Saborom se nađe i Strategija razvoja poljoprivrede, Strategija razvoja ribarstva, dakle da strateški možemo promišljati o našim važnim granama gospodarstva, te da shodno tome onda možemo raspravljati i o zakonskim aktima koji će proizaći iz te strategije. Mislim da nam je najbolji primjer tu Strategija razvoja obrazovanja koja je onda trebala polučiti sve konkretne zakone koji bi slijedili zacrtane ciljeve strategije. Vjerujem da i zapravo i nadam se da ćemo tako promišljati i u poljoprivredi i u ribarstvu konkretno, te da onda možemo konkretno raspravljati kako ćemo postići određeni cilj, da li se slažemo sa metodama postizanja tog istoga cilja i koji bi eventualno bili najefikasniji načini za RH da do zadanog zacrtanog cilja dođe. Bojim se da dok nemamo jasnih ciljeva, dok nemamo jasnu viziju o tome na taj način ne možemo raspravljati. Ciljevi ovog zakona koje uglavnom predstavlja i usklađivanje sa europskom pravnom regulativom su jasni. postavljanje ciljeva ribarstvene politike, naglašava stratešku važnost ribarstva u RH. Mislim da je to nešto sa čime se svi možemo složiti. No, ja bih se zadržao na dijelovima koji bi po meni tražili određena pojašnjenja. Kolega Sanader je prije mene također tražio neka. Ja bih tražio isto neka dodatna. Dakle, osim što zakon postavlja okvire za donošenje operativnog programa za ribarstvo, planove upravljanja ribolovom, godišnjih planova prikupljanja podataka itd. on regulira i čitav niz drugih stvari. Primjerice upravljanje ribarskom flotom. E sad tu ima nekih stvari i to sad oprostite možda meni kao Slavoncu što me zanimaju budući da je rečeno da za provedbu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. No, mene zanimaju eventualna dodatna sredstva koja će morati osigurati naši ribari. A što to konkretno znači? Možemo pozdraviti da se donose strože mjere radi očuvanja ribljih tokova. Apsolutno se tu slažem sa svim kolegama koji su raspravljali naše. Ribarski fond treba, odnosno riblji fond treba zaštititi, treba s njime odgovorno gospodariti i koliko god je moguće tu treba zaštititi interese i RH i naših ribara. Naravno mi tu moramo razmišljati u okvirima EU, ne možemo se ponašati možda onako kako bi željeli. Moramo igrati po pravilima Unije koje smo sami prihvatili, ali u određenim okvirima ih treba zaštititi. No, propisuje se obaveza instalacije VMS uređaja i obaveza elektroničkog obilježenja i slanja podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije i za plovila čija duljina iznosi manje od 12 m. Mene konkretno zanima što će to značiti za našeg ribara koji upravlja plovilima manjim od 12 m. Dakle, da li to za njih predstavlja određeni financijski trošak? Što to i koliko to utječe na njihovu konkurentnost na tržištu, a pričali smo dosta o konkurentnosti naših ribara, te kako će se to u konačnici odraziti na njihovo poslovanje. Ribarstvo je kako smo rekli izuzetno važno za opstojnost obalnih, priobalnih i otočnih zajednica. Ja bih tu poseban naglasak stavio na otočne zajednice. Jako puno pričamo o tome o depopulaciji otoka, o tome da otočne zajednice treba zaštititi, da treba dati dodatne ne bih rekao povlastice ali insentive tzv. da ljudi na otocima ostaju, da se na otoku doseljavaju, prema tome zaštita opstojnosti razvoja otočnih sredina je tu izuzetno bitna. I tu dolazim s čime smo već imali problema. To su tradicionalni alati u ribarstvu, koji se koriste uglavnom u otočkim zajednicama, koje jesu tradicionalne kada govorimo o ribarstvu, kojima ribarstvo nije nužno samo izvor gospodarske djelatnosti iako je i to bitan, ali može biti i izvor turističkog preuređivanja i svakog drugog života na otoku. Predlagateljica zakona u ovom slučaju je rekla, da će se podzakonskim aktima regulirati upotreba tradicionalnih alata, nažalost, to nismo dovoljno jasno artikulirali kada smo pristupali EU, tako da smo nekih problema sa time već imali. Podsjetit ću vas na inicijative koji su imali isto naši neki europski zastupnici, konkretno Tonino Picula, koji se baš bazirao na otočne zajednice, očuvanje istih i očuvanje tradicionalnog načina ribarstva u tim zajednicama. Ja bih bio puno sretniji da samo to propisali na zakonskoj razini, barem deklaratorno. Zašto to govorim? Mislim da bi time dali dodatnu težinu i našoj predanosti očuvanja ovog načina ribarstva, našoj predanosti očuvanja tradicionalnog ribarstva tih zajednica i na neki način bi ih i zaštiti dodatno, naše obalne, odnosno, otočke zajednice u njihovom tradicionalnom načinu ribarenja, ali i u njihovom tradicionalnom privređivanju, odnosno, životu tih zajednica. To je evo kritika zakonu, kako je spomenuo kolega Sanader, na podzakonske akte ovaj Dom nema utjecaja, dakle to prepisujem ministarstvu kao takvom. Mi bi voljeli tu biti više uključeni, ako ne kao plenum Sabora, onda barem kao Odbor za poljoprivredu, te bi htjeli u svakom slučaju biti obavješteni i možda, ja bi tako rekao i konzultirani prilikom donošenjem ovih akata, a sve u cilju da ako to već reguliramo podzakonskim aktima, da ti podzakonski akti budu što kvalitetniji, da što više štite naše otočke zajednice i da na kraju imamo što bolji dokument i što bolji pravilnik koji će našim otočnim zajednicama zaista i pomoći. Na kraju, što se tiče zaštite ribljeg fonda, naravno, možemo pozdraviti svaku inicijativu u tom smjeru. Mi ćemo naravno i kao Odbor za poljoprivredu i kao svi zainteresirani zastupnici od koji mnogi dolaze upravo iz priobalnih i otočkih zajednica, to pratiti, kako ministarstvo se prema tome odnosi, ali ono što bi trebalo donijeti na nacionalnoj razini, dakle, ne samo iz Ministarstva poljoprivrede, i iz Ministarstva demografske obnove, iz čitavog niza drugih ministarstva je jedan strateški pristup rješavanju problemu depopulacije i otočkih zajednica, priobalnih zajednica, a isto tako kako na najbolji način, gospodarski i na svaki drugi čuvati upravo ove zajednice. Hvala vam lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdukoviću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Mario Habek. Izvolite. Poštovani kolega Hajduković, da u svojoj ste raspravi spominjali i na neki način možemo konstatirati da je život na otoku relativno težak, nije lagan i da moramo svi voditi brigu da što manje ljudi odlaze s otoka. Ono što ste spomenuli u svojoj raspravi to su tradicionalni alati. Mene osobno uporaba ovih tradicionalnih alata u ribarstvu, prvenstveno zbog toga što to to nismo na najbolji mogući način definirali prema EU, a naravno isto tako i u zakonu. Uporaba tih tradicionalnih alata izuzetno je bitna za opstojnost otočnih zajednica. Znamo da otočne zajednice, nažalost izumiru, imaju često probleme zbog te europske regulative, bio bi sretan da se evo te neke promjene, neki nedostaci koji postoje da se maknu i da se te neke nove dobre stvari unesu u i bolje reguliraju zakonom, šta naravno, zbog rasta samog gospodarstva, a naravno i zbog turizma. Naravno, da sve to skupa da našim ribarima itekako bude puno lakše obavljati tu djelatnost. Zahvaljujem uvaženom kolegi Habeku na replici, odgovor uvaženi kolega Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa kolega Habek na ovoj replici. Ja se apsolutno slažem, naime život na otocima ima svoj, ja bih rekao, jedinstveni set izazova i to netko tko nije živio na otoku, tko nije proveo duže vrijeme na otoku i to govorim izvan sezone, jednostavno ne može shvatiti. Dakle, to su izazovi koji nisu samo demografske prirode, oni su socijalne prirode, gospodarske prirode, logističke prirode, svake druge. Dakle, tim zajednicama apsolutno treba pomoći i tradicionalno ribarstvo, osim što je izvor privređivanja gospodarstva za te zajednice, to može biti izvor turizma, dakle dodatne, Budući da tu postoje posebnosti koje hrvatski ribari imaju, dakle koje Hrvatska može ponuditi kao još dodatni dio svoje turističke ponude. To je apsolutno nešto što treba čuvati. Posebno zato što čuvajući i tu tradiciju, čuvamo i naše otočne zajednice. da bih više, da bih volio da je ovo zapravo ovaj dio zakona, barem deklaratorno, ali evo i u raspravi i na matičnom odboru i u ovoj plenarnoj raspravi ja vjerujem da je predlagatelj čuo dovoljno argumenata da u eventualno u nekim budućim dopunama zakona razmotrimo i ovu mogućnost i isto tako da kada budete donosili pravilnike, da budemo konzultirani, da nas pitate da budemo glas naših otočana koji imaju imaju što reći o ovom problemu, a sve u cilju da bi što kvalitetnije riješili ovaj problem. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Hajdukoviću. I još jedna replika uvaženi kolega Marko Vučetić. Izvolite. Kolega Hajduković ja bi se isto zadržao na ovom problematiziranju otočne zajednice. Zakoni koje mi donosimo i zakoni koji su u dolasku, ne bi smjeli rezultirati odlaskom otočne zajednice i kad raspravljamo o tzv. tradicionalnom načinu života, treba uvijek biti svjestan, da makar kad se tiče otočnoj zajednici, da je ribarstvo imanentno upravo tom tipu života, otočnoj zajednici i da nam svi zakoni o kojima raspravljamo da pokušamo raspravljati na način jedne paradigme recimo dezerterstva. Hoće li nama zakoni dovesti do toga da mi dezertiramo iz života ili će nam dovesti do toga da život dezertira iz tih zakona. Ako se odvija i jedno i drugo nismo na dobrom putu. Zbog toga je dobro da u svim zakonima imamo ovo pomireno, da tradicionalni život ne promatramo kao nešto što je u odlasku i nestanku nego nešto što treba očuvati očuvati i nešto što se u povijesnom, životnom, egzistencijalnom kontekstu pokazalo kao vrijedno, a to je zasigurno ribarstvo kada se radi o otočnim zajednicama i priobalnim. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vučetiću na replici. Odgovor uvaženi kolega Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala vam lijepo. Kolega ja ono što mogu reći nažalost otočke zajednice nisu jedine zajednice koje se suočavaju sa problemom depopulacije. Možete otići u slavonska sela koje nema problem kao otočke zajednice izolacije prometne povezanosti i slično, a koje pusti. Svaka druga kuća praktički u većini slavonskih sela vam je prazna. To je dio nažalost jednog većeg, dubljeg problema koje mi raspravom o Zakonu o morskom ribarstvu nećemo spriječiti nego čitavim setom zakona i mjera koje trebamo donijeti ne samo mi kao Hrvatski sabor nego i Vlada RH. ono s čime se mogu složiti kada govorite, ja možda to ne bih tako grubo nazvao dezertiranjem, to mi malo ima onako veleizdajnički prizvuk, ali tradicionalne obrte općenito, dakle tu bih onda ubrojio možda i ribarstvo, svakako treba čuvati, ne samo kao kulturno naslijeđe iako i tu je bitan element, nego i kao način dodatnog preuređivanja posebice govoreći o turizmu. možemo se složiti da imamo ogroman turistički kapital i kapacitet. Naši tradicionalni obrti u ovom slučaju tradicionalno ribarstvo može biti samo dodatne vrijednosti tome. Jer ja se kladim da mnogi i turisti koji se bave ribarstvom bi voljeli vidjeti naše posebnosti što se toga tiče. A mislim da Hrvatska kao jedna od jedinstvenih mediteranskih zemalja sa vrlo razvedenom obalom, sa vrlo bogatom tradicijom ribarstva tu itekako ima što ponuditi. To je ono što treba čuvati, što treba poticati u kažem svjetlu i čuvanja priobalnih i otočnih zajednica, ali i u svjetlu moguće dodane vrijednosti naših gospodarskih aktivnosti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdukoviću na odgovoru na repliku. Prelazimo na sljedeću raspravu pojedinačnu. Uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro imamo Prijedlog zakona o morskom ribarstvu s Konačnim prijedlogom. Činjenica da je jedan od najvećih resursa i potencijala je naše more gdje imamo riblji fond, gdje imamo naše otoke, naše plaće, naše ljude koje trebamo zadržati, a sve manje ih imamo i naravno da to treba biti sve u svrhu tih ljudi i opstanka tih ljudi na otocima i u priobalju. Ali je činjenica kao što smo dali ribe tj. naš fond riblji flotama stranim, nepripremljeni smo ušli u EU ne kao što ste rekli neki da sam ja protiv Europe, ne ja sam Europljanin, ali sam protiv sluganstva Hrvatske prema EU. Nismo zaštitili strateške interese, nismo zaštitili hrvatskog čovjeka na otoku i u priobalju, tako smo dali ribe stranim flotama jel su puno opremljenije poglavito Talijanima, pa imamo u trgovačkim lancima u Hrvatskoj našu ribu koja je ulovljena u našemu moru samo zapakirana u Italiji ili sada u nekakvoj tvrtki na području Hrvatske gdje samo prepakiraju našu ribu, a strana flota zarađuje i stranci zarađuju na našem dobru Bogom datome. zbog toga su prazni otoci i zbog toga mladi ljudi ostaju jer nismo suvereno štitili svoj interes pri ulasku u EU. To je To je problem. Nije to pitanje jeste li za EU ili ste protiv EU nego je to pitanje zaštite suverenih dobara suvereno upravljanje dobrima RH, a to je naše more, naša zemlja, naše kopno. Pa tako koliko imaju žrtvu ti ljudi koji su živjeli od ribarstva da su im sada plaće koncesijama daju kome im pane na pamet samo ne njima niti imaju ikakvu dobit. Ribe, riblji fond također strancima, šta imam i ti ljudi koji tu žive na otocima koji želimo sačuvati da žive od svega toga? Nemaju ništa. Imaju jedino suzu na oku kada njihova djeca odlaze u druge zemlje, cijele obitelji jer ne mogu koristiti oni taj potencijal koji imamo Bogom dati, a dali smo kao primjer riblji fond talijanskim flotama, a tu trebamo imati snage isključivi gospodarski pojas je ono na čemu Hrvatska država ima pravo, to je međunarodno pomorsko pravo kao i druge države, mi imamo to pravo i to trebamo pravo iskoristiti. Sve ostale direktive koje su donošene pod pritiskom dok je se uhićivalo, lociralo, transferiralo pa e onda ne može ni to, pa ne možete imati gospodarski pojas, da to je taj pritisak bio pri ulasku u EU gdje su najodaniji sinovi bili u zatvorima, a morali smo im dati naše blago. A naše blago je gdje naši ljudi moraju koristiti, znači dobro i potencijal koji naši otočani moraju koristiti i naši ljudi koji žive u priobalju. A ne mi smo dali u ruke drugima i ponosno u ovome Parlamentu u ovo vrijeme se u EU glasalo jednoglasno, mijenjajuć se zakon da nije ne treba biti 50% plus jedan građanin u referendumu nego manje od 50% da može izać da bi referendum bio važeći. Kada se u jednom selu raspravlja o asfaltiranju ceste onda mora biti referendum u selu 50+1 glasač. Znači nelegalno je prevaren narod protiv voljno jer tada u raspravama se nije govorilo da će Talijani moći raditi šta god hoće i njihove ribarske flote. Pa nisu oni nas okupirali niti su nam dobili rat. Hrvatski narod je dobio rat gdje su nas branili. Ni u Drugom svjetskom ratu ni u prvom ni za vrijeme Turaka, ni u Domovinskom ratu kada smo svi jedinstveni bili i složno zaštitili Hrvatsku državu. Prema tome, naš je najveći problem zaštiti naše dobro zbog tih otočana. To je ono sve što se nalazi u moru podmorju i na moru i na otocima. I naše pomorsko dobro i naša ribarska, naše ribe, naš fond riblji, a ne mi smo dozvolili da rade šta god hoće, pa žalosno da su ti otoci prazni, žalosno je da te luke koje su na našem priobalju lokalne samouprave apsolutno nemaju ništa od plaža, apsolutno nemaju ništa. Političkim elitistima se ovdje dozvoljava da njihovi pulenovi dobivaju te plaže, ključ je priče Zlatni rat ili primjer Makarska gdje betoniziraju koliko god hoće. I šta god hoće. Bez granice pomorskog dobra, bez ičega, dođe lola, ode iz Zagreba, meti tamo one kašune, blažujke, i betonizira naše pomorsko dobro i to uništava naš okoliš, naše pomorje, naš riblji fond. im je to dao za pravo? Mi ovdje pričamo maglu, mi pričamo maglu, ove papire možemo iskidati. Sad nam talijanske flote koje su ogromne, koje imaju takve mreže, takve sustav, da nam podmorje dolje oru, oru podmorje, naše. Oru, nekontrolirano. Ispiru svoje rezervoare nafte, mrlje se stvaraju na moru, uništava se riblji fond, a sve u korist stranaca, nema taj čovjek otoka, priobalja nikakvu korist. Možete otići kod tih ljudi, ali vrlo bitno je inspekcija za naše ljude, stanovnike, ne smiju uhvatiti dvije ribe, ne smiju jednu sportski ribolov, na tome će naše ljude kažnjavati, naravno i pokazivati se mišići ali kad treba braniti ljude, kad treba braniti naše prirodne resurse koje moramo čuvati za buduće generacije, jer to nije naša riba koju Talijani love, to je riba nas ali za buduće generacije. Mi smo im dozvolili da bi se dodvorili europskim činovnicima u Brisel da rade što god hoće od našega mora i našeg ribljeg fonda, e to je problem. Zbog toga moramo ovdje biti jedinstveni, zaštititi naš gospodarski isključivi pojas, isključivi gospodarski pojas u moru zaštititi, poglavito naše podmorje, pa znate li koliko se ne samo riblji fond, nego naše kulturno dobro izranja bez kontrole zato što nije zaštićeno dolje, raznorazne amfore i raznorazni ovaj, kulturna dobra koja se nalaze u podmorju, izranjavaju i prodaju se skupocjeno stranci tko zna gdje. Jer nismo zaštitili to, mi nismo zaštitili apsolutno ništa, ovdje pričamo o našem težaku, našem ribaru kojega ćemo kazniti ako ga uhvatimo da peca ribu jer nije kao vrijeme a tamo nam strani flote sada oru u naše podmorje i za njih ne ostaje pustoš, pustoš i ekološka i flora i fauna je uništena i ribu nam pokupili, zbog toga moramo inzistirati kod premijera iz Brisela gospodina Plenkovića, kako je moj kolega Brkić znao govoriti za gospodina Milanovića briselski jel, Zoki, tako kod našeg briselskog premijera bi morali sad utjecati da se izdigne, da se proglasi isključivi gospodarski pojas i zaštititi tako našega čovjeka jer to je naše dobro i naše buduće generacije, inače će nam sve uzeti do kamena, do gologa kamena, ne plaža ne koncesija na Zlatnom ratu, ne koncesija u Splitu, ne koncesija u Zadru, na Viru, ne, nego će nam uzeti svaki kamen. mi smo ono tijelo koje o tome trebamo odlučivati, i nadam se da ćemo se izboriti da naše dobro bude korišteno budućim našim generacijama, a ne da nam Talijani kompletnu kompletnu ribu ulove, unište fond i da to prodaju na našim ladicama u turizmu a da mi, hrvatski čovjek nema nikakvu dobit. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi za repliku se javio uvaženi kolega Marko Sladoljev. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Bulj govorili ste o ulovu talijnskih kočarica u našem Jadranu, ja sam pročitao negdje analizu da u Hrvatskoj trenutno oko 10000 ljudi radi u ribo-prerađivačkoj industriji, a da po kapacitetu u Jadranskom moru, da bi taj broj trebao biti oko 30000, pa to na kraju ispada da mi 20000 radnim mjesta poklanjamo talijanskoj državi, pa ako možete prokomentirati te brojke. Hvala lijepo. činjenica je šta i rade znači, u ribo-prerađivačkoj industriji da je to vrlo mali broj, vrlo bitne tvrtke koje su bile na našim otocima i priobalju, koje su prerađivale ribu su ugašene i to je preuzeo uglavnom strani investitori koji su otvorili ili svoje pogone na našem priobalju, otocima ili negdje u zaleđu uz obalu gdje zapošljavaju naše žene za vrlo nisku cijenu, uglavnom žensku radnu snagu gdje rade u vrlo teškim uvjetima a to znam iz svog kraja, a one naše potencijale di su bili nekada vrlo dobro ljudi stručni, kompetentni, to je u biti ili privatizacijom uništeno ili opljačkano ciganu, naravno i pogodovalo se nekome drugome i na štetu opet naših žena jer u uvjetima u kojima rade te žene, u ribo-prerađivačkoj industriji su katastrofalne. A cijena njihove radne snage je još gora. Prema tome, naš potencijal je naše more, sve što u moru ima i šta ima u podzemlju i nadzemlju. To je naš i to mi moramo štititi, to je obaveza nas saborskih zastupnika, a ne da naša riba se hvata u našem moru, pakira se i strancima dobit prodaje se u lancima ovdje kao njihov proizvod. Naša riba, na štetu otočana, na štetu ljudi koji žive u priobalju, na štetu cijele RH jer to je resurs i potencijal na osnovu kojega u biti mi budućnost moramo graditi i očuvati naše ribarske kapacitete i svega što imamo na moru. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Slijedeći za repliku javio uvaženi kolega Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani kolega Bulj, pa evo govorili ste o mnogim problemima koje ima hrvatsko ribarstvo, govorili ste o gospodarskom pojasu. se u većini vaše, u velikoj većini vaše rasprave ja slažem osobno. No, ja ću vam uputiti jedno pitanje. Imali ste dvije godine šanse, bili ste u Vladi, samo vas molim nemojte mi prebacivati lopticu natrag nego mi samo čisto odgovorite. Imali ste šanse u Vladi gospodina Oreškovića premijera, imali ste šanse sada kako ste vi rekli za za vrijeme premijera iz Bruxellesa gospodina Plenkovića. Što ste vi kao zastupnik isto tako ste sad spomenuli moramo štititi naše more i ribarstvo, da je dužnost to nas zastupnika. Mene zanima što ste vi kao zastupnik u tih dvije godine, na koji način ste dali neki konkretan prijedlog kako zaštititi ribarstvo, koji su to bili vaši prijedlozi osim kritika. Sada kritike nakon što ste izašli iz Vlade izbacuju se iz vas, međutim mene osobno zanima da li ste vi kao zastupnik koji naravno se poziva …/Govornik se ne razumije./… naravno trebamo štititi i dati sve od sebe da i ribarstvo i sve ostale gospodarske grane, pa i sve ostalo štiti. Ali mene zanima evo što ste vi kao zastupnik i vi kao član stranke MOST-a učinili u dvije godine vlasti koje ste obnašali da bi se ovo stanje koje ste naveli da je loše, a naravno ima problema i kako, na koji način bi se ti problemi razriješili. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vučetiću na replici. Odgovor uvaženi kolega Bulj. i od imenovanja bili su izborni ciklusi. Sad su tri mjeseca. Znači negdje ukupno oko pet mjeseci. I ovo što sam sad govorio, govorio sam kad sam bio i u vladajućoj većini. I brojne stvari nisam podržao, a ovo sam isto govorio što se tiče ribarske flote i EU. Vi Vi morate znati da isključivi gospodarski pojas je bio jedan od uvjeta koji će se provesti u roku od dvije godine, isključivi gospodarski pojas i na tome podržao je i gospodin Stier kao što je rekao da taj dio, gospodin Plenković ne može, jer njemu je puno bitnije da bude predsjednik Vijeća Europske unije. Osobno sam o ovome pričao i u prošlom sazivu koji je bio strašno kratak. Ne možete kazati dvije godine kad je realno godina i pol dana, sad je godina i pol dana jer je ona Vlada u prvom mjesecu imenovana ona prva Vlada prošle godine. Znači, vrlo kratak je to bio period par mjeseci. Bila je tehnička Vlada. Poslije toga su bili izbori i sad je opet dva, tri mjeseca vidite da je bio isto kao što je bilo kod Hrvatske narodne banke. U prvome su svi izmjene zakona u prvome čitanju, pa i vi, a u drugome čitanju nitko nije prihvatio 17 saborskih zastupnika. Prema tome, mi ovdje govorimo o problemu koji je donesen kod isključivog gospodarskog pojasa kad se ulazilo u EU. Tada se mijenja zakon zajedno, svi jednoglasno ovdje u Saboru, mijenja se zakon da bi se ušlo u EU, da bude 50% manje, izlazak od 50% dovoljno za referendum. To je bilo nezakonito, protu ustavno. Kužite? A ovo ljudi ništa nisu znali narod da će se događat ovo ribarima, težacima ili seljacima u Slavoniji. Pa vi znate za vrijeme evo vašeg ministra Jakovine što se dogodilo u Slavoniji oko OPG-ova? Mi smo vrlo kratak period bili, nemamo što opravdavat a iste sam stvari govorio pa čak zbog sličnih i ovih stvari nisam podržao proračun bez obzira što sam bio dio većine nisam glasao za državni proračun. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Marko Vučetić, izvolite. Kolega Bulj, iako je ovo vaše izlaganje više i povijesno-socijalna kontekstualizacija problema morskog ribarstva i rubno zalazi u područje koje bih nazvao manifestom upozorenja nužno, da ta upozorenja je nužno izreći i nužno uputiti zbog toga što se radi o ribarstvu i o ribljem fondu kao stvarnosti koja je ograničena. Ona nije neiscrpna i vrlo je bitno tko će time upravljati i u čiju svrhu i zbog kojeg cilja. Zbog toga kažem, iako se radi o povijesno-socijalnoj kontekstualizaciji mislim da je potrebno uzeti u obzir da sve što se odvija, odvija se zbog nekog cilja i svrhe i da je svrha uvijek bitnija od samog predmeta. ukoliko se radi o tome da vodimo računa o demografiji, načinu života, o ljudima ili o hrvatskom gospodarstvu, da će nam onda i mehanizmi kojima ćemo upravljati dolaziti do tog cilja i do te svrhe biti ispravni. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vučetiću na replici. Odgovor uvaženi kolega Bulj. **Bulj, cilj je ostanak ljudi na ovim područjima i da koriste ove resurse, ja mislim da ste to kazali, da ljudima budu na usluzi onima koji tu žive a nikako isključivo i samo za profit ali nekih drugih. Znači, ono što nam je Bog dao, dao nam je more a u moru nam je dao resurse, potencijale kroz riblji fond, kroz podmorje, kroz razno razne aspekte plaže, luke. To su potencijali, kapaciteti koje moraju koristiti tome stanovništvu da opstanu, a u nas je obrnuto. U nas gdje bi trebali ljudi, stanovnici imat korist od toga nemaju nikakvu korist i iseljavaju se iz tih područja. I apsolutno ni oni kao zajednica lokalna, ni kao pojedinci nemaju koristi osim određenih interesnih skupina koji koriste te potencijale i resurse koje imamo u moru ili u priobalju ono sve što imaju bogom dato iz tih krajeva dolazite apsolutno ti stanovnici nemaju koristi. I najgore je šta ljudi moraju iseljavati i cijele obitelji iz tih krajeva, a to su najpotentniji krajevi i najveće resurse prirodne potencijale imaju za razvoj more, plaže, veže turizam, riblji fond. Znači, brojni potencijali ali apsolutno vidimo da je obrnuto. Zbog čega je obrnuto? Kriva je politika, sluganska politika, dodvoravanje. Nije suverena politika gdje moramo štititi našega čovjeka bez obzira na Bruxelles. Bruxelles gleda svoj interes, lobiji ribarski, ovi, naftni i ovi gledaju svoje interese. Šta koga zanima plaža Rat i ulaganje nego da metne ležaljku i da naplaćuje, a da čovjek taj koji živi ne može se okupat, nema pravo doći na plažu. Znači taj potencijal i resurs mora biti u službi čovjeka na tom području da opstane, to je prvo. A dobit cijele zajednice Republike Hrvatske je bitna ali isključivo je prvo, znači do opstanak to čovjeka na tom području. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. I još jedna replika, uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, spomenuli ste Vladu Zorana Milanovića, spomenuli ste ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. Ja vam želim samo nekoliko činjenica reći. Dakle, vijest koja je obavljena 26.3.2014. kaže i citiram: „U okviru operativnog programa za ribarstvo prihvaćenog na prošlotjednoj sjednici Vlade, tvrtkama koje se bave razvojem morske ili slatkovodne akvakulture, pruža se mogućnost u ostvarivanju potpora u visini od 60% troškova za ulaganja u proširenju proizvodnje. Operativni program vrijedan je 66 milijuna kuna, a usklađen je sa Europskom komisijom, istaknuo je ministar poljoprivrede Jakovina.“ Preskočit ću jedan dio i reći ću vam dalje. Ribarstvo zajedno sa pripadajućom prerađivačkom industrijom značajno sudjeluju i izvozu prehrambenih proizvoda, ukupan iznos 2011. godine iznosio je, pazite 2011. godine, kada govorimo o godini kada je bila kriza, vrijedio je 178,5 milijuna dolara. U konačnici od 38 tisuća 493 tone ribe. 15 značajnih izvoznih proizvoda su plavo paranja tuna, soljeni inčun, konzerve srdele, svježi lubin i svježi inčun. Dakle ako govorimo o ovim brojkama iz 2011. godine, ja se, ja iskreno vjerujem, da brojke 2017. godine mogu biti samo bolje i tu ne možemo govoriti o nekom maćehinskom odnosu bilo koje, prošle Vlade prema ribarstvu. Tu se zaista pokušavalo. Što se tiče komunikacije s Europskim parlamentom, EU i tu se slažem, govorio sam i ponovit ću. Naši europski zastupnici sjede u odborima, recimo, Odboru za okoliš i javno zdravstvo i socijalnu sigurnost, kolegica Borzan, Škrlec i Tolić, Odbor za regionalni razvoj Jakovčić, Tomašić, Tolić. Poljoprivredu i ruralni razvoj Jakovčić i Petir, Odbor za gospodarstvo i monetarnu politiku Maletić, Odbor za ženska prava i ravnopravnost spolova Petir, Odbor za međunarodne poslove Picula, Radoš i Šuica, itd., itd. Ti ljudi su tamo iskoristimo ih i mi kao Parlament a i naša Vlada. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdukoviću. Odgovor uvaženi kolega Bulj. Izvolite. Vjerujte mi kolega, prema svima informacijama naših ribara, a nema razloga da im ne vjerujem, jer većina govori da ne kontrolirano izlog naše ribe od strane talijanske ribarske flote. Al to je velika opasnost za uništenje onoga što imamo u Jadranu. Ovdje nije čak više problem onoga nekontroliranog ili izvoza, uvoza, nebitno. Ovdje je problem što nećemo imat više ribljeg fonda, mi ćemo ostati ovakvo bogato more imati, toplo more, Mediteran, ostat ćemo bez ribljega fonda, jer oni rade šta god hoće. Talijani nas ne šljive za dva boba. Apsolutno rade šta god hoće. Mi nismo država, ako to njima dozvolimo, a Europski parlament i naši zastupnici, nek se bore, pa neka čuju evo glas, mogu i oni doć do ovih informacija. Oni moraju biti najgrlatiji, oni su predstavnici hrvatskog naroda u tom parlamentu, doduše vrlo malome su oni u mogućnosti da mogu nadvladati te sile, Italiju koja je u dogovoru sa Francuskom, sa velikim zemljama, jer naravno, do nas mali apsolutno ne drže. Mi smo njima eksploatacijsko polje, to je dogovorno, to su lobisti toliki što se tiče samo ribolova, pa mi smo tu nemoćni. Naše ove koče stare, protiv ribarskih flota, talijanskih, mi moramo pod hitno, pod hitno isključivi gospodarski pojas donijeti i zaštiti naše podmorje, jer one doslovno branaju, oru podmorje, uništavaju ono šta se više neće obnoviti za 1000 godina, to je naše prirodno bogatstvo, nije im to ćaća ni materino talijansko. To je naše, al mi smo im dozvolili, nisu oni krivi, oni samo koriste našu snagu, našu podijeljenost, kod zaštite nacionalnih interesa i našu nemoć u dodvoravanju Briselaca, poći od zadnjih 15 godina od uhićivanja, lociranja, pa nadalje i nastavak i slijed te politike. Da bit u EU, ali nikako sluga, nego ravnopravni jer inače nećemo imat više ljudi ni na otocima, ni u priobalju. Hvala lipa na dozvoljenom vremenu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju. I drago mi je da ste primijetili vrijeme. Hvala lijepo. Imamo sljedeću pojedinačnu raspravu, uvaženi kolega Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Evo da ja nešto kažem o Zakonu o morskom ribarstvu, ribarstvo je uvijek dobra tema, međutim ja neću procjenjivati utjecaje ležaljke ili ručnika na plaži u Bolu, na očuvanje ribljeg fonda u Jabučkoj kotlini, jer to je praktički nemoguće tvrditi, mislim da ove populističke rasprave u smislu zaštite ovoga ili onoga u stvari ne doprinose raspravi o ovom zakonu, Zakonu o morskom ribarstvu je za ribare jednako kao Zakon o poljoprivrednom zemljištu za seljake, poljoprivrednike se ne razumije./… tema o kojoj se raspravlja na ovakav način. Znači imamo jedan vrlo jasno strukturiran zakon, vrlo jasan, zaista u svim područjima, koji primjenjuje određene direktive, koje primjenjivati moramo, jer činjenica jest da je politika ribarstva zajednička politika EU i moramo se ponašati onako kako se u skupini u kojoj smo ušli moramo ponašati. Zbog toga i imamo i kvote i sve ostalo što moramo ispuniti da bi dokazali da razumijemo da smo u zajednici obitelji drugih zemalja, da i oni imaju svoje ribare, da i oni imaju svoja mora i da i oni rade svoje politike prema ribaru. Tako je i ovaj zakon pokušava riješiti ono što su stalni prijepori među onima kojih se to tiče, tj. među ribarima, a ribara u Hrvatskoj ima puno. Svatko tko izađe na more, ima brod, je ribar, ako ima i udicu ili ne znam panulu, ili nešto drugu, vršu ili mrežu ili parangal, postaje ribar u tom trenutku. Svi tvrde da znaju loviti, u trenutku čim su se našli na moru, na brodu uz obalu i nešto pokušali uhvatiti. Međutim nije to tako, jednostavno je ovaj zakon jasno razgraničava, što je to ono čime posebno bavimo ribarstvom kao profesionalci, što je to ono što koristimo kao stanovnici priobalnog područja ili otoka pa možemo ribariti, što je to ono kada dođemo kao turist, gost ili dobronamjernik na neki dio obale mora pa želimo nešto sebi o svom guštu napraviti ili uhvatiti. Tu su jasno podijeljene zakonske odredbe gdje jasno pokazuju što smiješ, što ne smiješ i što kada napraviš što ti dolazi kao kazna. Što je ono na što ribari stalno upozoravaju, a što je stalni prijepor hrvatskih politika, a ne samo sada nego i proteklih 27 godina i u onom vremenu prije kada se s tim područjem baš i nije upravljalo na način na koji je bilo poželjno? To je svakako priča o nelojalnoj konkurenciji onih koji su ribari sa gospodarskom povlasticom ili oni koji su ribari sa povlasticom za mali ribolov. To je vječita priča i na otocima, zašto bi ja plaćao ne znam sva svoja davanja, imao svoj obrt, koristio ono što mi zakon daje, a to su alati koji su mnog opširniji opširniji od drugih alata koje ima povlastica za mali ribolov i zbog čega bih ja morao trpiti nelojalnu konkurenciju kada ja od toga živim i to je politika i u pregovorima pokušala riješiti. Da li smo to riješili na najbolji način? Za sada imamo neki određeni mir jer činjenica jest da Hrvatska ima u smislu profesionalnih ribara podosta tih povlastica i mislim da je 3,5 tisuće za mali obalni ribolov koje su dobivene na natječaju tj. kada su se zadovoljili uvjeti da jedan određeni broj ljudi s obzirom na svoj imovinski cenzus i s obzirom na to da imaju prebivalište na otoku ili uz obalu imaju pravo dobiti takvu povlasticu. Mislim da je interesa bilo puno više od 3,5 tisuće, da li ih je bilo 7 ili 8 tisuća, to je nešto ono što bi možda zadovoljilo naše zahtjeve, prohtjeve ili potrebe. I naravno da onda nastane mali problem. Tu je bilo pitanje statusa i branitelja i ovoga i onoga i naravno da država sve to treba objediniti i stvoriti nekakav pravedan okvir koji može zadovoljiti svih. Što je problem u nelojalnoj konkurenciji? Problem je prvo alati koji se koriste. Znači imati mrežu stajačicu jednostruku ili dvostruku nije jednako, imati više vrša ili manje ili imati mogućnosti da koristimo više alata u odnosu na manje nije jednako. I tu profesionalni ribari zaista stalno postavljaju pitanje zašto se njima dozvoljava nešto što ne bi trebali imati s obzirom da su nelojalna konkurencija, a zakon nalaže da dnevno možemo uhvatiti do pet kilograma ribe u malom obalnom ribolovu. Kako izmjeriti pet Jasno zakon kaže koliko smijemo staviti na tržište. To je tih pet kilograma dnevno, međutim činjenica je da toga ima nekada i puno više, a nekada ribar prođe i sa puno manje. E sada, stvoriti tu najbolji okvir, mislim da ovaj zakon jasno propisuje što su obveza svih, koliko će se sada kažnjavati nekoga i s bodovima i sa novčanim kaznama, a koliko će tu imati kazne oni koji se s time bave profesionalno. Što je problem kod malih koji imaju tu dozvolu za mali obalni ribolov? Administriranje. To su uglavnom ljudi koji žive na otocima ili u priobalju starije dobi, umirovljenici jer njihov imovinski cenzus je mali i on kada uzme onu knjigu koju treba ispuniti prilikom svakog izlaska na more on jednostavno najrađe ne bi izašao. Zašto? Zato jer je morao pisati vrijeme odlaska, vrijeme dolaska, upisati alate koje je koristio, pa drugo jutro kada ode dignuti mrežu opet mora upisati vrijeme odlaska, dolaska, koliko je uhvatio i naravno onda u toj knjizi ima i latinskih naziva i svega ostaloga i to jednostavno oni ne razumiju. Sada im kažemo u članku 24. stavku 4. „ukoliko ovlaštenik povlastice za mali obalni izlov ne dostavlja izvješće o ulovu dulje od šest mjeseci izgubit će povlastice“. E sada kako natjerati jednog umirovljenika koji jedva da možda i zna pisati da ispuni nešto tako? To je administriranje. I mi tu moramo naći jednu dobru mjeru. Najprije ta knjiga mora biti puno jednostavnija, da ima ime i prezime, vlasnika brodice, broj povlastice, odlazak, izlazak, prvi, drugi dan i broj kilograma ribe jer on upisati one latinske nazive on ne zna. zna. Ja ne znam što ste vi kroz vaše uprave dislocirane u središtima dobili kao povrat, ali to sigurno ne izgleda onako kako bi to birokracija možda htjela da to liči. Znači jedan jednostavni pregled za ove ove koji imaju mali obalni ribolov jer mi kažu profesionalci da njihov puno jednostavniji od ovih drugih. Znači kroz pravilnik neka ministar zaista to propiše vrlo jednostavno, to je stvarno velika primjedba ljudi koji imaju te male dozvole tj. mali obalni ribolov da jednostavno to ne mogu ispuniti. Kada mu dođe kontrola, to je inspektor, policija ili kapetanija oni imaju problem, zaista imaju problem. To govorim iz iskustva i prenosim vama kao ljudima koji o tome trebate razmišljati dalje. Što se tiče alata problem je im je naravno sezone, žele i oni imati dvostruku mrežu stajačicu ili tzv. poponu jer mnogi nikada sipu nismo pojeli već dugo, dugo godina jer ne možemo uloviti u ovu jednostruku, moramo se snalaziti, a onda to odlazi u prostor koji nije zakonit. I treće je nadzor. Nad njima imaju nadzor i policija i ribarski inspektor i lučka kapetanija i kada svi dođu u datom trenutku ti ribari više ne odgovaraju svrsi i on više nije ribar i on se stalno žali da ne može živjeti na svome otoku ili u svojem mjestu jer čim izađe 200m dalje od obale on ulazi u određenu opasnost. A tada se pribjegava onome što je protivno zakonu. Vi danas imate mnogo mreža koje nisu označene u moru, imat mnogo situacija kojima se uništavaju alati i dolazimo u situaciju da ribarstvo samo sebe na neki način guši. Tako da evo uz tu nelojalnu konkurenciju znači administriranje, alati i nadzor mislim da je ovaj zakon zaista kvalitetan i on omogućava selekciju jasnu, omogućava kontrolu, omogućava jasno i prekršajni prekršajni dio je dosta opširan, on je vidljivo opširan i mislim da je veliki napredak uz ono što smo do sada imali. Ali trebat će puno opet komunikacije sa tim ljudima, do njih se teško dolazi, oni ipak teško dolaze do određenih informacija. Recimo, priča slati svako nekoliko dana izvješća prema Rijeci, ne znam sa mog Raba je priča koja košta ili putovanje ili pošta. Povratne informacije se ne dobivaju. Povratne informacije se ne dobivaju. Vi ne znate da li ste vi nešto prekršili ili niste. Ispunjavajući jednu takvu knjigu imam osjećaj da je napravljena samo zato da bi netko u administraciji imao neki određeni posao i da bi učili nekoga da to treba napraviti. Međutim, hajmo onda to napraviti jednostavno i da svatko zna što je činio, jer ljudi zaista to ne znaju ispuniti i to im je najveći prijepor. I na neki način kažu više nam se ni ne ide na more zato što moram biti tajnica, računovođa i sve ostalo, a najmanje sami ribar. Tako da i pravnik, a to mislim da ne bi trebalo biti smisao zakona. On mora jasno reći što smiješ, što ne smiješ. Ali kad ti već dajemo s obzirom na tvoju dob i sve ono što si prošao da bi dobio tu povlasticu onda ti barem hajde jednostavno posložim da mogu, da te možemo iskontrolirati, a da ti to znaš ispuniti kao jedan normalni formalni akt. Evo toliko o ovom Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prva se za repliku javila uvažena kolegica Ines Strenja-Linić. Izvolite. **Strenja, Ines (MOST)** Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Borić, čestitam vam na osvojenom mjestu načelnika općine Lopar i htjela bih vas zapravo pitati da li ste i vi dobili upite ribara sjevernog Jadrana u vezi problema zabrane ribolova u cijelom području. Ja ću samo pročitati jedan od masu mailova koje sam dobila. Zabranjen akvatorij za ulov sitne plave ribe i dalje se povećava na prostoru sjevernog Jadrana, Kvarnera, Istre i sjeverno jadranskih otoka. Sada je zatvoren i Riječki zaljev do Rapca. Komentara nema. Akvatorij srednjeg Jarana je i dalje zatvoren samo u simboličkim dijelovima što nikoga iz našeg dijela Hrvatske očito nije briga čak ni u ovo izborno vrijeme. Dakle, gospodo ipak je to jeftina hrana za široke mase i srdela je u povijesti bila hraniteljica u priobalju. Nije potreban nikakav komentar osim noću kad vidimo plivarice koje svijetle na pučini ne dovode ribu u riječke ribarnice i u rapske ribarnice, nego ih odvode negdje drugdje. Dakle i dalje mi imamo veliki problem ribara na sjevernom Jadranu. Mene zanima da li ste i vi s tim upoznati, a hoću reći i očekujem od ministarstva i aktivnije da se postavite u vezi ovih kvota jer 40 tona predviđenih, znači za nas je premalo ako sad 60 000 tona lovimo sa našim ribarima. Nije to samo riba koja će biti jedan dio ide i za uzgajalište tuna. To su ribe koje idu i u riboprerađivačke tvrtke koje zbog toga će se morati i zatvarati. I mislim da tu trebamo jedan aktivan pristup. Znači ovo je sad jedno vrijeme kada imate jednostavno period moratorija na neki način za vas pauze da pripremite naše ribare i građane. Ne zaboravite 200 brodova koji trenutno love plavu ribu, to je 4000 otprilike ribara koji potencijalno većina od njih mogu ostati bez posla. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ines Strenja-Linić na replici. Odgovor uvaženi kolega Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Strenja, nisam dobio taj dopis ali to je priča kažem koja se vuče iz godine u godinu i naravno da ribari nikad nisu zadovoljni. Nisu zadovoljni ako smanjimo ribolovne zone, a nisu zadovoljni ako ih i povećamo. Znači nekakvu normu pogoditi da oni svi budu zadovoljni e to politika sigurno neće učiniti. Međutim naravno, puno komunikacije, dobri akti, dobro tumačenje znači puno pomaže da se i oni snalaze u svemu tome. Jer podosta znam o njima. Često se ne snalaze u dobrim aktima, u dobrim pravilnicima jer nisu educirani. Mi nemamo puno komunikacije sa ribarima, uglavnom su svi samouki, uglavnom se sami snalaze na tržištu pogotovo ovi mali profesionalni. Pokušavaju preživjeti od toga, imati normalne ekonomske mogućnosti za svoje obitelji s obzirom da se bave s time. Jednostavno uopće nisu svjesni što im je sve dostupno kroz zajedničku politiku u ribarstvu koje nudi EU kroz kroz natječaje za fondove EU. Oni zaista sve sami ulažu, sami se trude i vrlo rijetko nailaze na razumijevanje i banaka i države u smislu da su im dostupna sredstva europskih fondova i onda se svedemo na ovu priču ti si mali ribar, ja sam profesionalac, mi smo veliki ribari, zone su nam ili male ili su premale ili su prevelike. Znači i dolazi do, između njih do jednog odnosa koji nije dobar. I onda imamo priču što nam je dozvoljeno i koliko mi nečega smijemo. Kvote jasno znamo tko određuje i kad se ispune znamo kako to izgleda. Svi smo bili sretni na prošli Badnjak da se otvorilo dva, tri dana evo mogućnost sad lovite srdelu da bi je imali ne znam za Božić. Svi su bili zadovoljni jer smo imali svježu. Mislim a pomorska smo zemlja i ribarska smo zemlja. postoji ministarstvo i mislim da dobro rade, ali naravno da će nam trebati puno edukacije upravo onih koji su možda najslabiji u ovome, to su mali ribari profesionalci. Ovi veći se već pomalo i snalaze jer su puno dugo u tome. Kažem puno, puno novih informacija za njih i mogućnosti koje na žalost oni ne koriste. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na odgovoru. Još jedna replika uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić u svom izlaganju više put ste rekli da je trebala bit veća i bolja komunikacija između donositelja zakona, samih ribara i njihovih udruženja i da sigurno ne bi bilo novih rasprava ni puno pitanja oko toga gdje se može lovit, kad se može lovit, sa kojim alatima, koje količine. I naravno da su uvijek ribari oni koji su nezadovoljni, oni koji žele da se ovdje čuje njihov glas i da se zauzmemo za njih da se donesu kvalitetniji zakoni od kojih će oni moći I meni je isto tako došla informacija da je ovi ribolovni alati koji se koriste nisu dovoljno dobro iskomunicirani sa njima i da i sama količina od 5 kg nije dostatna, da nisu sve obitelji jednako velike i da je administriranje preveliko. Sličan problem se dogodio i kod usvajanja europskih pravila oko alkoholnih pića i gdje smo evo za šljivovicu odredili 50 litara po domaćinstvu što svako jednom domaćinstvu u Slavoniji nije dostatno, a isto tako su i trošarine velike. I to samo ide u prilog onome da nije dobro iskomunicirano i da nismo dovoljno dobro ispregovarali sa EU, a spomenuli ste i kvalitetu života na otocima. Treba reći da se povećala kvaliteta života na otocima kroz Zakon o otocima, kroz sufinanciranje prijevoza. Rezultat toga je i povećanje broja stanovnika za 7% na otocima, dok s druge strane u Slavoniji i Baranji, Podravini imamo odlazak mladih, smanjenje stanovništva. Spomenuli ste Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojeg željno iščekujem. Još ga niste dali u proceduru i da se ovdje donese, a evo dolazi nam i žetva pšenice i ječma. Ne znaju naši proizvođači kome će predati zbog krize u Agrokoru niti se znaju otkupne cijene. I mislim da moramo svi zajedno ići k tome da pomognemo i ribarima i poljoprivrednim proizvođačima. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vlaoviću. Odgovor uvaženi kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vlaović, ne znam vaše mišljenje je takvo. Ja mislim da naš ministar poljoprivrede gospodin Tolušić jako dobro radi svoj posao, koliko se trudi. Znači najprije oko hrvatskih proizvoda, oko hrvatske prehrambene industrije. Sada vidim i oko drvne industrije, vidim sada i u ribarstvu da imaju svoju liniju jasnu strategiju, cilj i da će to u mandatnom razdoblju nadam se da će biti četiri godine jasno pokazati da smo ostvarili određene ciljeve. Imamo i projekt Dalmacija i projekt Slavonija kao dva važna projekta ove Vlade. I ovo su dijelovi tih projekata. I ne mislim baš da ćemo sve moći gledati kroz to koliko je ljudi otišlo ili nije otišlo sa određenog područja jer postoje razne zakonske forme zašto negdje nečega ima više ili manje. Naravno da Slavonija zaista iseljava i tamo se pokušava učiniti sve što mislim da treba Vlada ili može učiniti uz pomoć lokalnih samouprava da se ljudi zaustave i da ostanu ovdje. Mi sada u sezoni imamo silan problem radne snage u sezoni ne samo u ugostiteljstvu. Imat ćemo valjda i u ribarstvu, jer nije lako danas biti više ni ribar niti imat flotu niti imat pune posade, tj. ispunjene posade i to će se pojavljivat. što je ispred nas. Međutim, ono što ja samo inzistiram ovaj zakon je o.k. dobar. Hajmo sada samo pomoći tim malim ribarima da oni saznaju prave, dobre informacije jer su zaista neinformirani. Oni zaista nekad ništa ne znaju u smislu što mogu dobiti, što im država sve nudi kroz fondove EU, a nisu svjesni, ne znaju, nema dovoljno radionica. Oni su možda okupljeni unutar Hrvatske gospodarske komore ili nekih svojih udruženja, ali njihovi sastanci su vam vrlo živi kad dođete na na njihove skupove. Oni jako dobro znaju što njih muči, što žele, a ne znaju kako do toga doći jer jednostavno iako je zakon dobar, i ako imamo mogućnosti iz fondova ne znaju kako do toga doći. To je njihov problem. A njihova volja da ribare i ribaju jednostavno je velika. I naravno nadam se da ćemo, kažem svi zajedno kroz i ovaj zakon, ali i kroz druge aktivnosti tome pridonijeti. Zahvaljujem gospodine Boriću na odgovoru na repliku. Završna riječ uvažena državna tajnica Ministarstva poljoprivrede gospođa Marija Vučković, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U ime predlagatelja zahvalila bih svim zastupnicama i zastupnicima na raspravi. Pokušat ću se kratko osvrnuti na konkretna pitanja koji su izlagali pojedini zastupnici u ime klubova ili u svoje osobno ime. Na početku što se tiče termina povlastice on se upotrebljava od '94. godine i nismo razmišljali o njegovoj promjeni u ovom zakonu. Međutim, ako se mogu malo našaliti s obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede nedavno ukinulo sve svoje posebne tarife pa tako i za izdavanje povlastica možda je ovog trenutka opravdano ostaviti ovakav termin. isto tako primjedbe za sportske i rekreacijske dozvole i za termin prodaja doista se radi i o izdavanju i o kupnji, odnosno prodaji. To košta. Netko kupuje i netko to prodaje i naplaćuje isto to. Što se tiče informacije o zatvorenim i otvorenim kanalima nije točna, nisu zatvoreni samo sjeverni kanali, zatvoreni su i oni srednje jadranski i južni jadranski kanali. Svugdje vrijedi isti pristup, a Ministarstvu poljoprivrede je u interesu, a ja mislim i RH da se u kanalima ne lovi, da se što manje lovi. Tamo se zadržava mala i mlada riba već da se lovi na otvorenom moru. To je veća riba. Prodajom i kupnjom takve ribe se osigurava i bolja cijena i pozitivnije utječe na održanje …/Govornica se ne razumije./… Što se tiče kvote, informacije koje je izdala jedna organizacija koju s kvotom za RH i malom plavom ribom je netočna. Kvotu za sada imamo samo za tunu. U pripremi je kvota za iglu, a doista nas čeka u narednim godinama puno ako se može tako nazvati borbe da zadržimo sadašnji način upravljanja malom plavom ribom kroz ograničavanje ribolovnih napora i prostorna vremenska ograničenja. Ali kvote koje ste spominjali nisu mjerodavne. Što se tiče upotrebe tradicionalnih alata, na žalost za dvostruke mreže stajačice ne možemo ništa učiniti. Dio je to uredbe koja je postojala prije nego što je Hrvatska pristupila EU. Ne primjenjuje se samo za Hrvatsku i ja sad ne vidim, a što mi je žao načina, ne mogu reći da to možemo primijeniti za dvostruke mreže. Što se tiče pitanja u vezi s vrstama osposobljenosti i kvalifikacijama spominjali su se određeni stupnji u izlaganju saborskog zastupnika gospodina Ante Sanadera. Riječ je o školama, srednjoj, srednjoj, višom odnosno prvostupničkom i visokom koje zamjenjuju potrebna osposobljavanja i kao takva je dobro da postoje, jer ljudi koji su završili ta usmjerenja onda ne trebaju se osposobljavati dodatno. Što se tiče VMS-ova bilo je pitanje vezano za trošak VMS-ova. Sve VMS-ove, znači uvođenje sustava nadzora nad plovidbom plaća Ministarstvo poljoprivrede ribarima i oni nemaju nikakav trošak u pogledu toga. Izvještavanje ćemo naravno nastojat pojednostaviti. To je dobar prijedlog. I za usvajanje ovog zakona očekuje nas promjena dvadesetak pravilnika pa tako i tog. Radimo i na uvođenju nekih mobilnih aplikacija, tako da vjerujem da ćemo uspjeti pojednostaviti način izvještavanja za male ribare, a oni mislim da ne trebaju upotrebljavati latinske termine. Zatim što se tiče otočnih zajednica one su to je netko i spomenuo priznate tamo gdje su mogle biti priznate na najbolji mogući način u dijelu koji se odnosi na kriterije za dobivanje dozvole za mali obalni ribolov, otoci prve i druge skupine, indeks razvijenosti, socijalni status, odnosno dohodak po članu kućanstva i braniteljski status. Riječ je o dobrim i pravednim kriterijima i mi ih namjeravamo u novom pravilniku takvim i održati. pol tisuće je dozvola, odnosno povlastica za mali obalni ribolov. To je ispregovarano, a radi se o vrsti ribolova koja gotovo da i ne postoji u EU. Mi smatramo dobrim što je, što smo dobili 3 i pol tisuće, a tražili smo 5 i pol tisuća, a što se tiče količine od 5 kilograma, ona je prenesena, dakle u pregovorima se prenijela količina koja je vrijedila kao ograničenje i u prethodnim vremenima, prije ove kategorizacije. ZERP, isključivi gospodarski pojas, što se tiče ribolova, mogućnosti ribarenja, ona će biti ista, proglasila Hrvatska isključivi gospodarski pojas ili ZERP. Tu nema razlike, to bih evo naglasila zastupnicima koji su to postavljali kao razliku, da tu što se tiče ribolova razlike nema. Što se tiče suradnje sa sektorom, ona je doista na dnevnoj bazi, sa plivaračima, dakle sa onima koji se bave malom plavom ribom, a to je ulov 85 do 90% čini hrvatskog ulova, imamo sastanak svaki mjesec, takav smo sastanak imali i danas. Redovno ih izvješćujemo o svemu onom što je bitno a što se događa u Briselu, o svemu što mi pripremamo kroz pravilnike, zakone, procedure, kroz predlaganja derogacija i oni sudjeluju u tome, mislim da su zadovoljni, a uvijek može biti bolje i više. Na kraju bih sve koje žele sudjelovati u narednim izradama pravilnika, a tako je bilo moguće što se tiče zakona, jer bilo je primjedbi, da je riječ o prijenosu samo naredbi iz EU, s kojima se ne slažem, nije, uređuju se i druga pitanja, a ne prenose se samo direktne uredbe i direktive EU, koje smo sada obvezni prenijeti. Dakle, elektronski rasprava, svi oni koji misle da mogu doprinijeti boljoj izradi zakona i pravilnika su dobrodošli i ministarstvo će pažljivo pročitati, promotriti, razmotriti zajedno sa svim sektorima u ribarstvu takve primjedbe. Hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem se uvaženoj državnoj tajnici Ministarstva poljoprivrede gospođi Mariji Vučković na ovoj završnoj riječi, obrazloženjima, pitanja saborskih zastupnica i zastupnika. S ovime smo zaključili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se steknu za to uvjeti. Zahvaljujem se kolegici i kolegama iz Ministarstva poljoprivrede, načelnicima sektora, gospodinu Mariu Rogošić i Josipu Marković i državnoj tajnici Mariji Vučković na obrazloženjima. S ovime smo danas, za danas iscrpili sve točke dnevnog reda. Nastavljamo rad plenarne sjednice sutra ujutro u 9,30 sati, sa točkom dnevnog reda Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Želim vam ugodan ostatak dana. Hvala vam